Na redu je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnome odvjetništvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 490 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. A prijedlog akta ste primili u pretince. Ovaj hitni postupak se primjenjuje u skladu sa člankom 161. Poslovnika, budući se radi o ovom zakonu za europsko usklađivanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za pravosuđe, a izvješća odbora ste primili na sjednici. Imamo i amandmane koje je podnio Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. I krećemo najprije po klubovima. Prvi je Klub zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo vrlo kratko. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovoga zakona u hitnom postupku, dakle Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu, kao jednog od zakona u paketu koji razrađuje zakonski stratešku odluku Vlade stratešku odluku Vlade o utvrđivanju transparentnih kriterija za nepristrano, neovisno i profesionalno pravosuđe, i uvođenje i osnivanje državne škole za suce. Dakle ovim kratkim izmjenama intervenira se u postojeći zakon u dijelu kojim se određuju uvjeti za izbor za zamjenika državnog odvjetnika u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, u županijskim državnim odvjetništvima i u općinskim državnim odvjetništvima, na način da za, da aplicirat na izbor za zamjenika državnoga odvjetnika može samo osoba koja je državnu školu, pod onim kondicijama kako je to utvrđeno u zakonima koje smo već raspravili tijekom današnjega dana. Također se proširuje odredba u dijelu koji govori kada može mirovati pravosudna dužnost za zamjenika državnog odvjetnika, državnog odvjetnika ako odlazi, dakle osim ako odlazi na funkciju ministra, državnog tajnika, dodaje se i ako odlazi na dužnost ravnatelja u ministarstvo. Prema tome, budući da se radi o zakonu koji zapravo tehnički provodi stratešku odluku Vlade kroz ove pakete zakona, klub Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje ovog zakona. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Najprije poštovani zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Obzirom da se Zakon o sudovima i Zakon o Pravosudnoj akademiji primjenjuje od 1. siječnja 2010. godine, a imajući u vidu provođenje reforme pravosudnog sustava i njegovo usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, nužno je izvršiti i određene promjene u postojećem Zakonu o Državnom odvjetništvu koji je donijet polovinom ove godine. Naime predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu propisuju se isti uvjeti za imenovanje zamjenika državnog odvjetnika u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, kao što je to propisano i za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske. Nadalje, kao novina utvrđuje se uvjet da za zamjenika općinskog državnog odvjetnika može biti imenovana samo osoba koja je završila državnu školu za pravosudne dužnosnike, te se posebno propisuje da se u postupku imenovanja mora u izradi obrazloženja uzeti u obzir zbroj bodova utvrđenih na listi prvenstva koje su kandidati postigli u državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Kako državna škola za pravosudne dužnosnike započinje s radom 2010. godine, i ista traje dvije godine, odnosno do kraja 2012. godine, primjena odredbi koji se odnose na postupak imenovanja zamjenika općinskog državnog odvjetnika, primjenjivat će se od 1. siječnja 2013. godine. Radi iznijet, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. Hvala lijepo. **Mimica, Neven Imamo i prijavu za pojedinačnu raspravu od poštovane zastupnice Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja osobno ili klub SDP podržat će ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu, nalazeći da su odredbe koje se mijenjaju svakako takve naravi da u većoj mjeri još preciziraju neke stvari koje bi eventualno mogle izazvati neku dvojbu, ali je dobro da se nađu već i u ovom zakonu. Treba napomenuti da je dosta bilo otpora kod sudaca da se i plaće državnih odvjetnika iste razine izjednače sudačkim plaćama. To je učinjeno već unazad nekoliko godina, iako kažem bilo je čak otpora od samih sudaca koji su stavljali primjedbu da nije posao državnog odvjetnika toliko odgovoran kao što je to posao suca koji u konačnici donose odluke. Međutim, takvo obrazloženje evo demantiralo je vrijeme, pogotovo i izmjena Zakona o kaznenom postupku, kada državni odvjetnici dakle preuzimaju i novu ulogu, i to puno onu opsežniju nego što su do tada imali, a imali smo tada onda još u vidu upravo percipirali ono što će se dogoditi sa izmjenama Zakona o kaznenom postupku, o kaznenom postupku, da državni odvjetnici praktički postaju gospodari tog prethodnog postupka, i da po njihovim nalozima policija, tj. redarstvena vlast obavlja poslove koje su usmjereni ka otkrivanju počinitelja kaznenog djela i osiguravanju tragova počinjenja kaznenog djela. Ali inače, dakle kao što je to i riješeno i u svijetu, poznata je i ona udruga Europskih magistrata za pravdu, recimo u Italiji magistrati, to je jedan generalni pojam i za suce i za državne odvjetnike. Dakle, dobro je da smo jedan takav animozitet, možda imali neki nesporazum između te dvije nezamjenjive karike u procesu represivnog represivnog aparata, dakle, ali koji su ipak na istom zadatku da se pronađe pravi krivac, i da se osudi i za nas i da u tome postoji jedno suglasje i suglasje u pogledu same struke. Još bih htjela napomenuti dakle, možda ćemo tome nešto malo više kod sljedeće točke o državno odvjetničkom vijeću ali možda je sada ovdje za napomenuti da je državno odvjetništvo bilo transparentnije u svom djelovanju, možda mu je bilo lakše to postići s obzirom kako je to strukturirano, tako da su mogli posložiti stvari unutar sustava, možda na jednostavniji, na efikasniji način nego što je to situacija u pravosuđu. To govori zbog toga što kandidati koji kandidiraju za ulazak u državno odvjetništvo, po mojoj prosudbi ali i kolega iz oporbe koji su sjedili, evo kolege Tomljanovića kasnije kolegice Lovrin, da su ti prijedlozi bili jednoglasni što znači da je sama struka predložila prije svega najbolje kandidate i gotovo su u suglasju donašane takve odluke koje su se odnosile i na promociju državnih odvjetnika ali jednako tako i na odstranjenju onih i na kažnjavanju i disciplinskoj odgovornosti onih koji nisu uvijek u svom radu bili na razini svog profesionalnog i ljudskog poslanja. Pogotovo kada su u pitanju ovako važne i prevažne ovlasti koje ima državni odvjetnik. Dakle, uvijek se tu radi o odluci da li treba pokrenuti kazneni postupak, i čak neovisno od toga kakav će biti ishod. Ako državni odvjetnik ili njegovi zamjenici u određenom trenutku smatraju da im je dužnost da prikupljeni dokazi nalažu pokretanje postupka protiv određene osobe ili određenih osoba onda to ne možemo mjeriti sa ishodom samog postupka, jer onda čemu suđenje, čemu kontradiktornost postupka, ali često tu ima u javnosti nerazumijevanja, pa oslobađajuće presude se doživljavaju kao neuspjeh onih koji progone. To ovako laički dosta je popularno i možemo tako promatrati, međutim pokretanje kaznenog postupka ne znači krivnja, osnovi sumnje i osnovana sumnja ne znači krivnja jer onda bi bio suvišan sud i u tom kontekstu treba razumijevati ovu osjetljivu važnu i prevažnu ulogu koju ima državno odvjetništvo. Ali je i ovo prigoda da kada raspravljamo o državnom odvjetništvu, nedavno smo raspravljali o radu državnih odvjetništava ne možemo se kao zakonodavno tijelo oglušiti na primjedbe koje oni vrlo oprezno prema drugim granama vlasti, prema izvršnoj, prema zakonodavnoj vlasti upućuju svake godine da imaju neadekvatni materijal alate u pogledu procesuiranja gospodarskog kriminaliteta. DA su naše kaznene norme koje se tiču sankcioniranja gospodarskog kriminaliteta još iz doba socijalizma, knjigovodstvenog poslovanja, viška manjka, nedostaju novci. Današnji uvjeti tržišnog poslovanja razvili su nove mogućnosti gospodarskog kriminaliteta koji u konačnici se vide neisplatom plaće radnika, otpuštanjem, velikim dugom koji su prouzročili dobavljačima i državi, to kod nas počesto nije kazneno djelo. Eventualno na velike napise samih medija koji guraju određene slučajeve, to je eventualno doživi nekakvo pokretanje kaznenog postupka ali počesto ne doživi adekvatni sudski epilog na sudu. Jer suci nerado, ali zašto bi tumačili postojeće norme tako široko, pa se postavlja pitanje do koje granice oni postojeće norme mogu toliko proširiti da obuhvate nove vrste opasnog društvenog ponašanja koje izazivaju velike posljedice materijalne naravi. Ja ću istaknuti primjer jer on je još vrlo aktualan, to je onaj školski primjer Calista Tanzija u Italiji, to je jedan najveći bankrot u Europi u zadnjih koliko desetljeća, i da se to dogodilo u Hrvatskoj po postojećim propisima nikome ništa, neki bi rekli da je to kriva procjena nekakvog poslovanja, ma kakva je to kriva procjena ako on iz mjeseca u mjesec iz godine u godinu ostaje dužan dobavljačima i ne isplaćuje im na vrijeme. Krivo i lažno se prikazuju bilance, to je kod nas eventualno nekakav prekršaj. To su najopasnija djela, jer od njih stradaju oni njihovi kooperanti, kao što je on upropastio stotine malih mljekara u Italiji, zavio u crno čitave obitelji koji su čitavi svoj imetak uložili u to malo gospodarstvo. A on izvukao dobit, kako sada možemo pratiti po Talijanskim medijima, i naši mediji su objavili uložio u umjetnosti, umjetničke slike, velike vrijednosti, Degas, Picasso, sada im odriče vlasništvo vlastito nad njima. Ali Talijanska policija je na tragu tome i želi upravo … takvu imovinu koja je stečena upravo na protuzakoniti način, isisavanje imovine. MI imamo danas mogućnost da se iz majke, da formiraju se nova poduzeća, isisa se dobit, ova ostane kao ljuštura i nikome ništa. Jer budimo iskreni da je pitanje vjerovnika danas kod nas zadnja rupa na svirali, zato bi ovo trebalo što prije gospodine ministre sa suradnici, da se to nađe što prije, nema važnije stvari, to je najvažnije antikorupcijsko djelo, primanje i davanje mita to su posredne stvari i podredne u odnosu na ovo. Ovo je krucijalna stvar i evo pravo, to žalosti do dana današnjega imali smo jednu dobru stipulaciju 2003. godine u toj noveli kaznenog zakona ako je moguće da ona bude još bolja, dobro došli, mi ćemo to svesrdno pomagati. Evo, ja podržavam donošenje ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu smatrajući da ona imenovanja i one radnje koje su oni vršili nisu izazvali nikada nikakvu dvojbu u javnosti. Hvala. Hvala lijepa. Ovim smo završili i pojedinačnu raspravu. Zaključnu riječ u ime predlagatelja ima poštovani ministar pravosuđa, doktor Ivan Šimonović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja bih se sad kratko osvrnuo na cijeli ovaj zakonski paket o kojem smo razgovarali i htio bih se zahvaliti svim zastupnicima i zastupnicama na pomoći koju smo imali, na podrški koju smo imali tijekom rasprave o ovom zakonskom paketu i zamoliti ih za nastavak takve podrške i pomoći jer će praktična primjena ovog zakonskog paketa biti itekako složena i zahtjevna. Isto tako htio bih spomenuti da mi je iznimno drago da rasprava o ovom zakonskom paketu završava na današnji dan. Danas je dan borbe protiv korupcije, a što se tiče u nekoliko navrata postavljenih pitanja u kojoj mjeri treba iskorakom u kaznenom zakonu ojačati instrumentarij za borbu protiv korupcije mogu najaviti da se nadam da će već u ovom mjesecu na Vladi biti razmatrana platforma za novi Kazneni zakon koji će biti novi i koji će biti suvremeniji i čija će možda glavna novina biti detaljnije normiranje upravo gospodarskog kriminaliteta. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine ministre. Ovim zaključujem raspravu u ovoj točci dnevnog reda, a glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. Hvala